62 е необходимият брой народни представители за вземане на решение в днешния пленарен ден. Уважаеми колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да се включи в седмичната Програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка: Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за командироването на служители между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Вносител – Министерският съвет, на 19 февруари 2021 г., като предлагам да бъде точка първа в Програмата за днес, 26 февруари както и да се разгледа второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на мерките срещу изпирането на пари. Вносител – Министерският съвет, на 29 декември 2020 г., приет на първо гласуване на 20 януари 2021 г., като предлагам да бъде точка четвърта в Програмата за днес, 26 февруари като останалите точки съответно се преномерират. Парламентарният контрол да започне след приключване на разглеждането на фиксираните точки за днес. Заповядайте, господин Ципов, за процедура.

Има кворум. Продължаваме заседанието. Моля, режим на гласуване по така направената от мен процедура за включване на допълнителните точки в дневния ред за днес.

Иван Димов Иванов – народен представител от парламентарната група на „БСП за България“.“ Съобщение: В Народното събрание са постъпили Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 21 януари 2021 г. до 20 февруари 2021 г. и Протокол № 6 от заседанието на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 22 февруари 2021 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред:

относно Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за командироването на служители между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 102-02-2, внесен от Министерския съвет на 19 февруари 2021 г. На заседание, проведено на 25 февруари 2021 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. От името на вносителите законопроектът беше представен от госпожа Маринела Петрова – заместник-министър на финансите. Рамковото споразумение за командироването на служители между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е подписано на 20 февруари 2020 г. в София и на 2 март 2020 г. в Париж в изпълнение на Решение № 92 на Министерския съвет от 2020 г. Присъединяването на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е кауза с високо значение за страната, тъй като дейността на тази организация обхваща почти всички България осъществява засилено сътрудничество с ОИСР в различни направления, като чрез Министерството на финансите участва регулярно в работата на редица органи и инициативи на организацията в областта на данъците и административното сътрудничество, бюджета и други. Възможността за изпращане на служители от държавите, желаещи да се присъединят към ОИСР, е стандартна практика при извършването на различни прегледи на съответната държава. Тя предоставя възможност за споделяне на знания и опит в специфичните направления на сътрудничество с ОИСР. Целта на Рамковото споразумение между Министерството на финансите на Република България и ОИСР е да осигури обща рамка, чрез която служителите на Министерството на финансите на Република България да бъдат командировани към ОИСР. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще изготвя проект на споразумение с изпращащата администрация за командироването на всеки служител, като всички разходи по пътуването и престоя на служителите по време на командировката ще бъдат за сметка на изпращащата администрация. Средствата за обезпечаване на командировките своевременно ще бъдат предвиждани в рамките на бюджетната процедура за съответната година. Рамковото споразумение предполага финансови ангажименти за българската страна във връзка с командироването на служителите и съдържа клауза за арбитражно уреждане на евентуални спорове, както и някои договорености за командироването на лицата, които се отклоняват от правилата на Закона за държавния служител. Предвижда се ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България. След проведеното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за командироването на служители

Благодаря Ви. Откривам разискванията – имате думата за изказвания, колеги.

Предложението е прието. Процедура.

на финансите. Рамковото споразумение за командироването на служители между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е подписано на 20 февруари

Госпожо Александрова, имате думата да представите Доклада на Комисията по правни въпроси. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. „Доклад относно Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 053-03-71 от 4 ноември 2020 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на 29 октомври 2020 г. на на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 902-01-51, внесен от Министерския съвет на 8 октомври 2019 г., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 054-01-26, внесен от Йордан Кирилов Цонев и група народни представители на 20 март 2020 г., и Законопроект за допълнение на Закона за българското гражданство, № 002-01-13, внесен от Министерския съвет на 27 март 2020 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Вариант І на § 1 и вариант ІІ на § 1. Предложение на народните представители Маноил Манев, Александър Иванов. Александър Ненков, Валентин Милушев, Иван Вълков, Иван Миховски, Владимир Вълев и Тома Биков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант І, подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант ІІ и предлага следната редакция на § 1: „§ 1.

ал. 2: „(2) Лице, което не е български гражданин, съпруг е на лице, получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 13 или 16

Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант І, подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант ІІ и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 12а се правят следните изменения и допълнения:

за осъществяван от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;“ б) създава се т. 3: „3. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в увеличило е инвестицията при същите условия на закона до най-малко 1 000 000 лв. и в резултат от инвестициите са разкрити най-малко общо 20 нови работни места за български граждани.“ 2. Създава се ал. 4: „(4) Редът за установяването и последващият контрол на обстоятелствата и условията по ал. 1, осъществяван от Министерството на икономиката и от Българската агенция за инвестиции, се определят с наредба на министъра на икономиката.“ По § 3 има предложение на народните представители Маноил Манев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, като т. 2 е отразена на систематичното ѝ място в § 5. Предложение на народните представители Борис Вангелов, Юлиан Ангелов, Красимир Богданов, Милен Михов, Стоян Божинов, Калин Поповски, Йордан Йорданов, Деян Станчев u Александър Сиди: „В § 3, в чл. 15, ал. 3 след думите „се установява“ се добавят „със заповед на председателя на Държавна агенция за българите в чужбина, издадена въз основа на становище“.“ Комисията не подкрепя предложението.

В производството за придобиване на българско гражданство по натурализация по ал. 1, т. 1 с молбата се представят официални документи, издадени от български или чуждестранни органи, с които молителят удостоверява, че има родствена връзка с поне едно лице – негов възходящ до трета степен включително, което е от български произход.

Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване текстовете на вносителя и предложените от Комисията редакции

Подлагам на гласуване редакцията за § 2. Гласували 110 народни представители: за 87, против 15, въздържали се 8. Предложението е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители

1, т. 1 и 2“ се добавя „или промяната по т. 3“.“ По § 5 има предложение на народните представители Маноил Манев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Анна Александрова, направено по реда на чл. 83, ал. ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. В чл. 29 се създават – 7: „(4) Когато е необходимо да се изяснят факти и обстоятелства по представените с молбата документи по чл. 15, ал. 2, министърът на правосъдието може да изиска от молителя да представи допълнителни документи в 14-дневен срок от уведомяването му или да възложи на Консултативния съвет при Държавната агенция за българите в чужбина да установи дали молителят има български произход. (5) Когато с молбата за придобиване на българско гражданство по натурализация по чл. 15, ал. 1, т. 1 не се представят документите по чл. 15, ал. 2, производството се прекратява. (6) Консултативният съвет се произнася с мотивирано положително или отрицателно становище в двумесечен срок от възлагането, като взема предвид дали молителят ползва български език, самоопределя ли се като лице от български произход, както и дали за него е налице поне едно от следните обстоятелства: 1. част е от българска общност или българско малцинство в друга държава; 2. произхожда от населено място, което е било част от българската държава в миналото или Българската екзархия; 3. има възходящи, които са носители на българската традиционна фамилна именна система. (7) Устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Държавната агенция за българите в чужбина се определя с правилник, приет от Министерския съвет.“ По § 6

§ 6: „§ 6. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Предложението по ал. 1 се мотивира и в него се посочва конкретният интерес на Република България от натурализацията на лицето или конкретният му принос в съответната област, в която лицето има особени заслуги.“ По § 7

§ 7: „§ 7. Създава се чл. 32а: „Чл. 32а. (1) Лицето по чл. 29, ал. 1 е длъжно в едномесечен срок от настъпването на промяната във фактите и обстоятелствата, които са свързани с придобиване на българско гражданство по натурализация, освобождаване от българско гражданство или възстановяване на българско гражданство, да уведоми Министерството на правосъдието и да представи документите, доказващи промяната. (2) Лицето, придобило българско гражданство по натурализация по чл. 12а или 14а, е длъжно в 14-дневен срок от настъпването на промяната във фактите и обстоятелствата, свързани с инвестициите, станали основание за натурализацията, да уведоми компетентния орган, удостоверил инвестициите, и да представи документите, доказващи промяната. Условията и редът за уведомяване се определят с наредбата по чл. 14а, ал. 4.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? изказвания? Заповядайте, господин Богданов.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

идеята, която и ние сме вложили при създаването на този текст като вносители, в създаването на Консултативен съвет към Държавната агенция за българите в чужбина – да има възможността да се произнася по спорни въпроси за установяване на българския произход на граждани, които нямат документи, с които да удостоверят това. Виждаме, че е направена и една по-прецизна регламентация на какви критерии трябва да на какви критерии трябва да отговарят тези граждани с българско самосъзнание, и същевременно виждаме, че тук са посочени възможности за изискване на допълнителни документи в 14-дневен срок. Това, което нас ни притеснява, е, че посоченият 14-дневен срок е прекалено малък като времеви обхват. Имайки предвид, че немалка част от тези хора, в крайна сметка, не пребивават постоянно в Република България – може да живеят в Албания, може да живеят в някакви по-отдалечени райони на Украйна, да речем, може да имат трудности в рамките на две седмици да предоставят тази информация и да изпълнят изискуемите условия, което би затруднило изключително много обективната преценка за това дали един човек отговоря на критериите или не. Затова правя редакционна поправка – 14-дневният срок да бъде променен на 30-дневен срок. Благодаря. Други изказвания? Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. По реда на представените текстове първо подлагам

срокът, който сега се предлага да е 14 дни, да е 30 дни от гледна точка на това, че има наши сънародници, които живеят в Нова Зеландия, Австралия,

са приети. Моля, продължете. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2: „2. Създава се нова алинея 6: „(6) За заседанията на Съвета по гражданството се изготвя протокол, в който се включват молбите и предложенията, свързани с българското гражданство. Молбите по чл. 12а 12а и чл. 14а, както и тези по чл. 16 се включват в отделни протоколи.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант I и вариант II и предлага следната редакция на § 8: „§ 8. § 8: „§ 8. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „на Министерството на здравеопазването и на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция за българите в чужбина и Държавната агенция за бежанците“ се заменят с „Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция за българите в чужбина и Държавна агенция за бежанците“. 2. Създава се нова ал. 4: „(4) Когато е необходимо да се изяснят факти и обстоятелства, свързани с представените доказателства по молбите и предложенията или с обстоятелствата по чл. 19, Съветът по гражданството може да изиска от молителите да представят допълнителни документи или да възложи на представителя на съответната институция по ал. 1 да извърши проверка. Срокът за представяне на документите и за извършване на проверката е три месеца, а в случаите по чл. 12а, 14а и 16 – един месец. В този случай сроковете по чл. 35, ал. 1 спират да текат.“ 3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.“

„три“. 3. Създава се нова ал. 4: „(4) Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ представят актуализирани становища в Министерството на правосъдието най късно в деня на заседанието на Съвета по гражданството, когато след изразяване на първоначалните им писмени становища е настъпила промяна във фактите и обстоятелствата.“

§ 10: „§ 10. Създава се чл. 38а: „Чл. 38а. Държавната агенция за българите в чужбина създава и води електронен регистър с данни на лицата, за които Консултативният съвет е установявал български произход. Редът за воденето, съхранението и достъпа до регистъра се определя с наредба на Министерския съвет.“ Параграф 10 – вариант I и вариант II. Предложение на народния представител Маноил Манев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант I, подкрепя текста на вносителя за вариант II и предлага следната редакция на § 10, който става § 11: „§ 11. § 11: „§ 11. В чл. 39, ал. 1 думата „молба“ се заменя със „заявление“ и се създава изречение второ: „Удостоверението се издава в 30 дневен срок от постъпването на документите в Министерството на правосъдието.“

всички предложени от Комисията редакции на съответните текстове, както и създаването на нов параграф. Гласували

§ 12: „§ 12. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 5а: „§ 5а. Гражданите на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, подали молби за придобиване на българско гражданство до 31 декември 2020 г., се ползват с правата на граждани на държава – членка на Европейския съюз, по чл. 12, ал. 2, т. 2“.“ „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. По § 12 предложение на народния представител Маноил Манев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13: „§ 13. § 13: „§ 13. Молбите, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат и решават при досегашните условия и ред, с изключение на изискванията на § 4, 7 и § 9, т. 3, които се прилагат и по отношение на заварените производства във връзка с българското гражданство.“

– 16: „§ 14. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон се създава електронният регистър по чл. 38а. § 15. В 6-месечен срок от създаването на електронния регистър по чл. 38а се въвеждат всички данни на заявителите, постъпили в Държавната агенция за българите в чужбина

привежда приетите от него устройствени правилници в съответствие с този закон; 2. министрите и председателите на държавните агенции привеждат в съответствие с него актовете, свързани с прилагането му, както и създадените от тях съвети, които не отговарят на изискванията на този закон; 3. министърът на икономиката издава наредбата по чл. 14а, ал. 4.“

Предложението, което направих, го оттеглих в Комисията, защото беше редакционно недобре съставено и некоректно. След това направих редакция на това предложение, което сега искам да направя на основание чл. 83, ал. 1 от Правилника,

чл. 25, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за чужденците в България, в съответствие с действащи към момента на вложението разпоредби на закона, има право да подаде молба за придобиване на българско гражданство, ако отговаря на условията

години. (2) Членовете на семейството на лице по ал. 1 имат право да подават молби за придобиване на българско гражданство, ако отговарят на условията по чл. 12, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и лицето по ал. 1 е придобило българско гражданство.“

Реплики? Други изказвания? Госпожо Александрова. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Във връзка с изказването и предложението на господин Цонев Ви уведомявам, че направеното предложение е съгласувано с Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция

относно предложенията – какво касаят, кои граждани касаят, къде живеят тези граждани? Искаме да знаем какви текстове са това и какво касаят като промени, а не само като член еди-кой си, член еди-кой си.

Под формата на реплика, тъй като пропуснах да кажа мотивите, ще ми разрешите да кажа няколко думи за тях. Предложението обхваща само инвестиционното гражданство само тези, които по стария ред са били абсолютно изрядни и са поддържали инвестицията в разстояние на пет години, без да я изтеглят.

да съдят държавата, че са им отнети права, след като те са били добросъвестни по отношение на задълженията, които имат. Нищо друго не цели,

редакцията, предложена от Комисията за текста на § 11 и текста на вносителя за наименованието на подразделението – „Преходни и заключителни разпоредби“. Гласували

Предложенията са приети. Подлагам на гласуване направената редакционна поправка от госпожа Александрова за текста на § 12, който става 13. Гласували

Отрицателен вот? Ще Ви дам думата. За протокола, а и за сведение – приемането на предложението на господин Цонев променя номерацията на следващите параграфи по Доклада с един напред. Няма да правя изрични уговорки, просто да се отбележи. Заповядайте за изказване. Уважаеми господин Председател, госпожи и господа! Приемете моя отрицателен вот като една малка закачка. Дълго време се говореше за продажба на паспорти, за продажба на гражданство. Днес говорим за „инвестиционно придобиване на гражданство“ и гласувах против, защото това „инвестиционно придобиване на гражданство“ по своята същност е продажба на гражданство. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи по Доклада на Комисията – това са 14 до 16 и 17,

24п. (1) Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци, които имат издаден сертификат от Министерството на икономиката за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“, и притежават виза по чл.15, ал. 1 и които след издаване на визата за дългосрочно пребиваване са станали съдружници или акционери и притежават повече от 50% участие в българско търговско дружество, чиито предмет на дейност е заявеният при издаването на сертификата. (2) За получаване право на продължително пребиваване чужденецът лично представя в дирекция „Миграция“; или в Звена „Миграция“ в ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага: 1. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ; 2. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, с изключение на чужденците, кандидатстващи на основание чл. 24, ал. 1, т. 5, 13 и 18, чл. 24в, чл. 24и и чл. 33г, ал. 4 от ЗЧРБ; 3. ЗЧРБ; 3. доказателства за осигурено жилище; 4. задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО; 5. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България; 6. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявлението. 7. сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“, издаден от Министерство на икономиката; 8. данни за регистрираното търговско дружество. (4) Министерството на икономиката незабавно уведомява дирекция „Миграция“; за всяка промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение, водеща до неизпълнение на изискванията за издаване на сертификата, която е основание за отнемане на предоставеното право на пребиваване. (5) Разрешението за пребиваване по ал. 1 се издава за срок до една година. (6) Членовете на семейството на притежател на разрешение за продължително пребиваване на основание сертификат „Стартъп виза“ могат да получат самостоятелно разрешение за продължително пребиваване. Членовете на семейството на притежател на разрешение за продължително пребиваване на основание „Стартъп виза“ имат право да работят по трудово правоотношение и да извършват дейност на свободна практика на територията на Република България за срока на пребиваването на притежателя и при спазване на изискванията на чл. 33к, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България с решение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за достъп до пазара на труда по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.“ б) създава се т. 1а: „1а. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: а) в ал. 2 след израза „24о“ се поставя запетая и се добавя

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Александър Иванов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става съответния параграф, когато бъдат преномерирани – предполагам

за научни изследвания и иновации удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“, и след издаване на визата за дългосрочно пребиваване са станали съдружници или акционери в капитал, не по-малък от 1 000 000 лв., и които притежават не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството, чийто предмет на дейност е заявеният при издаване на удостоверението. (2) Държавната агенция за научни изследвания и иновации незабавно уведомява дирекция „Миграция“ за всяка промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, водеща до неизпълнение на изискванията за издаване на удостоверението, което е основание за отнемане на предоставеното право на пребиваване. (3) Условията и редът за издаване, удължаване и отнемане на удостоверението за високотехнологичен и/или иновативен проект се определят с наредба на Министерския съвет.“

че: аа) нетната стойност на активите на всяка колективна инвестиционна схема е на стойност, не по-малка от 5 000 000 лв.; бб) колективната инвестиционна схема е получила лиценз или разрешение от Комисията за финансов надзор; вв) инвестиционната им стратегия е насочена основно в инвестиции в акции и/или облигации по буква „а“; г) дялове или акции на стойност, не по-малка от 1 000 000 лв. в алтернативни инвестиционни фондове, установени в Република управлявани от лица, които управляват алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България, извършващи дейност съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и при условие, че: че: аа) активите на всеки фонд са на стойност, не по-малка от 3 000 000 лв.; бб) алтернативните инвестиционни фондове и лицата, които управляват алтернативни инвестиционни фондове, са лицензирани или са регистрирани от Комисията за финансов надзор; вв) инвестиционната им стратегия е насочена основно в инвестиции в български активи и инвестират единствено в дялове, акции и облигации на български дружества, включително акционерни дружества със специална инвестиционна цел;“

за насърчаване на инвестициите, което се удостоверява от Министерството на икономиката;“ б) алинея 2 се изменя така: „(2) Редът за установяване на обстоятелствата и условията по ал. 1, както и условията и редът за извършване на проверката и оценката по ал. 7 и на предварителното одобрение за извършване на инвестиции, се определят с правилника за прилагане на закона.

от централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа. Централният депозитар на ценни книжа предоставя информацията на Българската агенция за инвестиции.“; в) създават се ал. 7 – 13: „(7) Чужденец, който кандидатства за предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване по ал. 1, т. 6, извършва инвестиция след проверка и оценка от Българската агенция за инвестиции на представените от него документи: 1. 1. които идентифицират лицето по безспорен начин; 2. за налични средства в размер, не по-малък от минималния праг за съответната инвестиция; 3. които показват ясен произход на средствата за инвестицията; 4. които показват дали чужденецът е видна политическа личност съгласно чл. 36 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 5. за трудова, професионална и инвестиционна дейност; 6. свидетелство за съдимост от държава по произход или държава по постоянно пребиваване. (8) Чужденецът предоставя при необходимост и други документи и информация, изискани от Българската агенция за инвестиции. (9) Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ при поискване предоставят на Българската агенция за инвестиции становище въз основа на информацията по чл. 10, съгласно тяхната компетентност. (10) Предварителното одобрение за извършване на инвестиции, издадено от Българската агенция за инвестиции въз основа на проверката и оценката по ал. 7, не е основание за издаване на виза по чл. 15, ал. 1 или за предоставяне право на пребиваване. (11) Инвестициите по ал. 1, т. 6, 8 и 16 трябва да бъдат поддържани над изискуемия в закона минимален размер за срок от 5 години от датата на предоставяне на право на постоянно пребиваване. Чужденците с предоставено право на постоянно пребиваване в Република България декларират незабавно пред Централния депозитар на ценни книжа съответно Българската агенция за инвестиции или Министерството на икономиката всяка промяна на обстоятелствата по извършените от тях инвестиции и предоставят доказателства за това. (12) Придобитите права и активи в резултат от инвестициите по ал. 1, т. 6 и 8 не може да се използват за обезпечение на кредити към български кредитни и финансови институции за срока по ал. 11. (13) Последващият контрол на обстоятелствата по ал. 1, т. 6, 8 и 17 се извършва от Българската агенция

както и когато инвестицията, за която чужденецът е получил разрешение за постоянно пребиваване, е прекратена или прехвърлена на друго лице в срока по чл. 25, ал. 11 или ако е намалена под изискуемия в закона минимален размер или престане да отговаря на изискванията по чл. 25, ал. 12, независимо от основанията за прекратяване, прехвърляне или намаляване;“.“ По § 14 има предложение на народния представител Маноил Манев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 14 да бъде отхвърлен.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! В своето изказване ще направя следните редакционни предложения. В § 13 по вносител – § 18 по Доклада, в ал. 11 думите „Централния депозитар на ценни книжа съответно Българската агенция за инвестиции или“ да се заменят с „Българската агенция за инвестиции съответно“, като изречение второ придобива следната редакция, господин Председател: „Чужденците с предоставено право на постоянно пребиваване в Република България декларират незабавно пред Българската агенция за инвестиции съответно Министерството на икономиката всяка промяна на обстоятелствата по извършените от тях инвестиции и предоставят доказателства за това.“ Да се мотивирам, колеги, господин Председател – предложението за отпадане Централният депозитар да се съдържа в ал. 11 е, че като орган той няма нужда да бъде уведомяван при такава промяна за инвестиции. Това е продиктувано от правомощията му. Задължението за деклариране на всяка промяна по извършените от чужденци инвестиции следва да се представят, осъществяват пред Българската агенция за инвестиции, но не и пред Централния депозитар на ценни книжа, тъй като Централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, има правомощия да удостоверява, че определени инвестиции в ценни книжа се поддържат от чужденеца, но не и да уведомява определения орган при промяна на тази инвестиция. Като второ редакционно предложение, господин Председател: в ал. 12 думата „български“ се заличава и ал. 12 придобива следната редакция: „(12) Придобитите права и активи в резултат от инвестициите по ал. 1, т. 6 и 8 не може да се използват за обезпечение на кредити към кредитни и финансови институции за срока по ал. 11.“ С това предложение, колеги, се цели забраната по ал. 12 за обезпечение на кредити с придобити права и активи в резултат от инвестициите да се отнася и за чужди кредитни и финансови институции, а не само за българските. И ако ми позволите, господин Председател, уважаеми колеги, в § 13 още една редакционна поправка: в ал. 1 думите „с капитал, не по-малък от 1 000 000 лв.“ се заличават.

мисля, че е несериозно, защото именно точно това е формата на иновации – предоставянето и инвестирането в България, откриването на такива компании, изискването за капитал не е адекватно. Искам да подчертая, че се запазва възможността за привличане и даване на чуждестранни граждани на постоянно пребиваване, продължително пребиваване по този член. Мисля, че това е продиктувано от особен интерес и България да бъде все така рекламирана като един хъб за иновации, за осъществяване

Сега подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на посочения § 13 по Доклада,

предложение на народния представител Маноил Манев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Жельо Бойчев: „§ 15 се изменя така: „§ 15. В Закона за насърчаване на инвестициите се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 2 се създава т.10: „10. Предоставяне на възможност на граждани на трети страни да започнат и развият проект, предвиждащ извършване на високотехнологична и/или иновативна дейност в страната, за което се издава сертификат, наречен „Стартъп виза“. Министърът на икономиката в определен срок, но не по-късно от три месеца след обнародване на текущия закон създава организация/условия

„Чл. 27. (1) С решение на министъра на икономиката се издава, отказва или отнема сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“, на граждани на трета държава. (2) С един проект могат да кандидатстват до три лица, граждани на трета държава. (3) Срокът на валидност на сертификата е до 24 месеца. (4) Срокът може да бъде продължен, ако не са отпаднали условията за първоначалното му издаване. (5) За издаване и продължаване срока на сертификата се внася такса.

както е определено в § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да бъде отхвърлен.

Комисията. Гласували 79 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 9. Подложените на гласуване предложения са приети.

Вносител е Министерският съвет. Господин Попов, заповядайте. Имате думата за представяне на Доклада на Комисията по отбрана. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля за процедура за допуск в залата на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

„ДОКЛАД на Комисията по отбрана относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 102-01-13, внесен в Народното събрание с Решение на Министерския съвет

На заседанието присъстваха заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков, постоянният секретар Антон Ластарджиев, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев и директорът на дирекция „Стратегическо планиране“ бригаден генерал Анатоли Кръстев. Мотивите към Законопроекта бяха представени от заместник-министър Величков. В последвалата дискусия бяха разисквани предложените изменения и допълнения за усъвършенстване на организационната структура на въоръжените сили по отношение на системите за командване и управление и логистичното осигуряване, отразяващи приключилия стратегически преглед на отбраната и кореспондиращи със заложеното в приетата с решение на Народното събрание Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили до 2032 г. Най-съществените промени са свързани със създаването на две нови структури в състава на Българската армия – Командване за логистична поддръжка и Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана. Разширяват се правомощията на началника на отбраната, като същият вече ще упражнява непосредствено ръководство на командирите на командвания и командирите на трите вида въоръжени сили. На началника на отбраната се възлагат и отговорности по разработване на плановете за действие на въоръжените сили, активиране на силите и изпълнение на конкретен план. Законът определя ясно и функциите на Щаба на отбраната, които досега не бяха разписани в ролята му на стратегически военен щаб. С тях се подпомага началникът на отбраната при определяне на необходимите отбранителни способности, използване на въоръжените сили, подготовка на войските и силите и разработването на стратегически прогнози, анализи, военни оценки и препоръки за вземане на решения в областта на отбраната. С измененията се определят условията и редът за преминаването през и пребиваването на съюзнически въоръжени сили на територията на страната при извънредно положение, като е посочено, че това се извършва със самото решение на Народното събрание и Указа на Президента. С преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта се възлагат правомощия на началника на отбраната за поставяне на задачи и на органите на военната полиция. Останалите предложения за изменения и допълнения са относими до други разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили, свързани с измененията по същество на действащия в момента закон, както и относими към

представител Николай Цонков за създаването на новите командвания беше даден отговор от заместник-министър Величков и генерал-лейтенант Илиев, които посочиха обективната необходимост за това по смисъл на оперативното ниво на ръководство на въоръжените сили и новите функции на щаба на отбраната като стратегически военен щаб по отношение на управлението. Народният представител Пламен Манушев отбеляза срочната необходимост от измененията в Закона във връзка с реализиране на заложените в Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили до 2032 г. организационни промени и липсата на обективни предпоставки същата да бъде стопирана за неопределено време. На въпрос на народния представител Валентин Радев откъде ще бъдат осигурени финансови средства за реализиране на промените по отношение на новите структури беше отговорено, че такива не са необходими. Същите са резултат от преструктуриране и преподчиняване на досега съществуващи,

Комисията по отбрана прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България № 102-01-13, внесен от Министерския съвет с Решение № 125 от 17 февруари 2021 г.“

Няма да имате изказване. Господин Попов?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

С настоящия Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са направени предложения, които са необходими за осъществяване на най-спешните, належащи структурни и организационни промени във въоръжените сили.

Динамичните и често трудно предвидими промени в средата за сигурност поставят все по-високи изисквания към устойчивостта и ефективността на командната структура. Адаптирането ни към тези нови условия налага осигуряването на гъвкавост в нейното функциониране и хармонизиране със съюзните изисквания. Съюзните изисквания се обосновават от продължаващата трансформация на НАТО и адаптацията на Алианса към променяната среда на сигурност. Също така адаптирането на командната структура на НАТО предвижда повишаване на ролята на щабовете от структурата на силите, както и взаимодействието им с националните структури за командване и управление по време на изпълнението на съществуващите и бъдещи планове по колективната отбрана. Тези особености, в съчетание с резултатите от проведения стратегически преглед на отбраната, наложиха извършване на структурни промени във въоръжените сили и трансформирането на системата за командване и управление с цел максимално използване на способностите на въоръжените сили в мирно време и при кризи с акцент на задачите във фаза сдържане, както и на отбраната на страната при военен конфликт.

Като ключов елемент от стратегическото ниво на ръководството, командване и управление на въоръжените сили, началникът на отбраната, подпомаган от щаба на отбраната, трансформира политическите указания във военни действия, мисии и операции, предоставя военна експертиза за развиване на обосновани политически решения в областта на отбраната, ръководи изграждането на отбранителните способности и развитие на въоръжените сили, предварителното планиране и планиране в отговор на криза, ръководи, координира и синхронизира процесите на оперативно ниво, осъществява координацията и взаимодействието с военните органи на НАТО и При планиране на операция в отговор на криза началникът на отбраната, използвайки изградената командна структура на въоръжените сили, определя модел на конкретна система за командване и управление, осигуряващи постигането на целите чрез ефективни действия на компонентите и формированията, и надеждна поддръжка и осигуряване. Наред с промените в системата за командване и управление на въоръжените сили се предвижда оптимизиране на организационните структури на съвместното командване на силите, сухопътните войски, военновъздушните сили, военноморските сили, съвместното командване на специалните операции, както и създаване на нови структури. Ключов елемент в изменението на организационната структура на Българската армия е формирането на две нови командвания на оперативно ниво – командване за логистична поддръжка и командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, което се обуславя главно от следните фактори: засилване ролята на страната домакин при провеждане на съюзна операция, нарастващи хибридни заплахи в информационното пространство се утвърждават като още една специфична област за провеждане на операции, което изисква развитието на необходимите способности за компенсиране на част от констатираните функционални и структурни дефицити по време на прегледа на отбраната. Крайната цел е изграждането на единна, защитена информационно-комуникационна система, предоставяща ситуационна осведоменост на всички нива в реално време. В заключение искам да подчертая, че трансформирането на системата за командване и управление ще осигури необходимата гъвкавост и свобода на действие на компонентите и формированията, ще запази мисийното командване като същностна основа на командването и управлението. По този начин ясно се дефинират линиите на стратегическо ръководство, командване и управление.

осигуряват необходимите параметри за разработване на План за развитие на въоръжените сили до 2026 г. и определят жалоните за развитие на въоръжените сили на Република България в съответствие с трансформационните процеси, протичащи в НАТО и новата адаптирана командна структура на Алианса. Доложих, господин Процедура – заповядайте, господин Гаджев.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 Благодаря, господин Гаджев. Подлагам на гласуване на направеното предложение. Гласували

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 002-01-73, внесен от Министерския съвет на 29 декември

По § 1 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Маноил Манев и Пламен Тачев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

2. Точка 5 се изменя така: „5. застрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи и застрахователни посредници, които са получили лиценз в друга държава членка, които осъществяват дейност на територията на Република България, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи със седалище в държави, различни от държава членка, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност България чрез клон, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането;“ 3. В т. 9 след думата „лиценз“ се поставя запетая, а думите „и разрешение“ се заменят с „разрешение или са регистрирани“. 4. В т. 10 след думата „лиценз“ се добавя „или са регистрирани“.

Предложение на народния представител Пламен Нунев и Красимир Ципов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 17: „§ 17. В чл. 110, ал. 3 думите „ал. 3 и 6“ се заменят с „ал. 3, 4 и 6“. Предложение

4, т. 1 – 6 и т. 8 – 10, както и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” или оправомощено от него лице могат да сключват писмени споразумения с компетентните органи за надзор

предложение на народния представител Красимир Ципов, Маноил Манев и Пламен Тачев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става §

на лице по чл. 4, т. 28 е общият оборот на лицето, който включва сумата от приходите, посочени в раздел І „Приходи от дейността” от Отчета за приходи и разходи от нестопанска дейност (приложение № 2 към Национален счетоводен стандарт 9), и общо приходи от оперативната дейност, посочени в Отчета за приходи и разходи от стопанска дейност (приложение № 2 към Национален счетоводен стандарт

(ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 година за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОВ,

банков орган“. 3. В чл. 16, ал. 1, изречение първо след думите „Националната агенция за приходите“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а думите „и Комисията за финансов надзор“ се заменят с „или от определените от органите на Комисията за финансов надзор длъжностни лица“.“

Няма изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване: текстовете на вносителя за съответните параграфи; предложените от Комисията редакции за съответните параграфи;

Подложените на гласуване текстове са приети. Госпожо Нинова, Уважаеми български граждани, правителството на господин Борисов не се справи с нито една от последиците на кризата от COVID-19 нито здравната, нито икономическата, нито социалната. А сега е наред процесът по доброволно ваксиниране и изпълнение на ваксинационния план. Ситуацията е следната. България е на едно от последните места в Европа и близо два месеца след началото на процеса са направени около 135 хиляди ваксини, а една пета от имунизираните са получили и втора доза от ваксините. Разбира се, далече по-добре стоят нещата в другите европейски държави, където първенци са Дания, Италия, Испания, Словения.

ваксините на „АстраЗенека“ за желаещите да се ваксинират. Извиха се опашки в София и в големите градове, където желаещите се наредиха рано от сутринта, за да получат тази ваксина. Разкриват се и денонощни пунктове, включват се и личните лекари. Какво обаче се оказва впоследствие? Няма ваксини хаос, некомпетентност в цялата държава. Карате личните лекари да правят списъци, а след това ги връщате, защото не са осигурени ваксините. Според европейските прогнози, ако правителството работи така по този въпрос, 70% от населението ни ще бъде ваксинирано през 2040 г. Вашата некомпетентност и хаотичност ще се отрази дългосрочно не само на здравния статус на населението, но на икономиката и стандарта на живот. Държавите, които напреднаха в този процес, ще възстановят по-бързо икономиките си и ножиците между нас и тях ще се отворят драстично. Както обикновено и премиер, и министри се оправдаха с чужди грешки, скриха се зад гърба на Европа, накараха се на производителите на ваксини. В стар стил – все някой друг е виновен. Само че ето как стоят нещата в Европа и какво казва комисарят по здравеопазването и говорителят на Европейската комисия. По думите на еврокомисаря по здравеопазването: „Държавите в Европейския съюз, като Унгария, са в правото си да се снабдяват с ваксини, каквито преценят, без да разчитат единствено на европейската стратегия, която включва препаратите на „Пфайзер“, „Модерна“ и „АстраЗенека“.“ Ето какво казва говорителят на Европейската комисия в отговор на въпрос, свързан с руската ваксина „Държавите от Европейския съюз имат свободата да се снабдяват с ваксини извън стратегията на Европейската комисия, но на собствена отговорност.“ И тук идва въпросът за отговорността. Смели държавници в Европа и света не се скриха зад чужди решения и поеха лична отговорност пред народите си – нищо подобно не можем да очакваме от нашия премиер, разбира се. Първия път, ако си спомняте, правителството се скри зад решението на Народното събрание. Поискаха от нас – Народното събрание, да одобрим действията на правителството

което е от 3 декември 2020 г.? Тъй като не можем да очакваме премиерът да прояви сега изключителна смелост в тази ситуация, ние поемаме инициативата и внасяме днес в Народното събрание решение, да се търсят допълнителни възможности за България. Настояваме Народното събрание да възложи на българското правителство – по същия начин, както и миналия път, да започне двустранни разговори за доставка на ваксината „Спутник“, както направиха Унгария, Израел и Словения. Настояваме това решение да бъде разгледано преди разпускането на Народното събрание. Забавянето ще се отрази тежко, както казах, на здравния статус, икономиката и стандарта на живот в България, а неговото приемане ще даде възможност на желаещите доброволно да се ваксинират да имат достъп до ваксини и да имат право на по-широк избор. Това ще помогне на здравната система и на икономиката. Темповете на ваксиниране са и условия за разхлабването на мерките, за възстановяването на бизнеса, за повишаването на качеството на живот на българските граждани и за плавното възстановяване на България от кризата. внася решението в деловодството на Народното събрание. Очакваме от ръководството то да бъде спешно включено в Програмата на парламента – преди да се разпуснем за изборите. В обратен случай ще упражним правото си по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и с подписи ще искаме извънредно заседание по този въпрос. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

за организацията и дейността на Народното събрание моля в пленарната зала да бъдат допуснати: Милко Бернер – заместник-министър на вътрешните работи, Биляна Стойкова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“, и Владислава Радонова – началник-сектор в дирекция „Миграция“.

или в държавата на обичайното му пребиваване за умишлено престъпление от общ характер и съгласно българското законодателство за същия вид престъпление е предвидено наказание лишаване от свобода минимум една година, освен ако не е реабилитиран.“

бъде издадена за многократно влизане и със срок на валидност до 5 години, когато чужденецът: 1. притежава валиден пътен документ, който му дава право да влезе на територията на издаден е в рамките на последните 10 години и е със срок на валидност най-малко три месеца след планираната дата на отпътуване от територията на Република България, освен при извънредни обстоятелства или хуманитарни причини; 2. е обосновал целта и условията на планирания престой и това, че разполага с достатъчно средства за издръжка както за срока на планирания престой на територията на така и за завръщането си в страната на произход или за транзита към трета страна, в която е гарантирано неговото приемане, или че е в състояние законно да придобие тези средства. (6) Краткосрочните многократни визи може да бъдат издадени за следните срокове на валидност, освен ако валидността на визата не превишава валидността на документа за пътуване: 1. до една година, при условие че чужденецът е получил и по законен начин е използвал три визи в рамките на последните две години; 2. до

не се вземат предвид при издаването на визи за многократно влизане. (7) Многократната виза със срок на валидност до 5 години може да бъде издадена и на чужденци, които обосноват намерението си за редовно пътуване, при условие че докажат своята добросъвестност и надеждност и правомерното използване на предишни визи, своето икономическо положение в държавата на произход и действителното си намерение да напуснат територията на Република България преди изтичането на визата, за която кандидатстват.“

ЦИПОВ: Благодаря, господин Председател. Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители: „Създава се нов § 5: § 5. § 5: § 5. Създава се чл. 14б със следното съдържание: „Чл. 14б. (1) Виза за краткосрочно пребиваване с ограничена териториална валидност и разрешен срок за пребиваване до 30 дни може да бъде издадена на чужденец, когато целта на пътуването е ползване на туристическа услуга на територията на Република България. (2) За издаване на визата по ал. 1 се попълва заявлението по чл. 9ж в електронна форма на сайта на съответното българско дипломатическо представителство дипломатическо представителство или консулство и се прилагат документи, доказващи целта на пътуването, определени в наредбата по чл. 9е, ал. 1. (3) Оправомощеното длъжностно лице в дипломатическото и консулско представителство по чл. 9г, ал. 1 взема решение за издаване или отказ на виза след осъществяване на съгласувателна процедура по съответния ред и изпраща отговор на заявителя на посочен в заявлението електронен адрес в срок от от 5 работни дни от подаване на заявлението. (4) Визата се издава след снемане на биометрични данни от оправомощено длъжностно лице в органите за граничен контрол при влизане на чужденеца на територията на Република България. Визовият стикер се полага съгласно чл. 9в, ал. 1 и 2, като на него се отбелязва, че е издаден за целите на почивка (туристическа услуга).“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Създава се нов § 6: „§ 6. Създава се чл. 15а със следното съдържание: „Чл. 15а. 15а. (1) Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 2 години и право на пребиваване до 360 дни може да бъде издадена на чужденец, който притежава право на собственост върху жилищен недвижим имот на територията на Република България, с цел почивка, без да желае да получи разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване. (2) Визата по ал. 1 дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност

Няма. Подлагам на гласуване първото неподкрепено предложение на народния представител Искрен Веселинов. Гласували

въздържали се 44. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване второто неподкрепено предложение на народния представител Искрен Веселинов. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ

чл. 24б се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинеи 3 – 14 се изменят така: „(3) Заявление за получаване на разрешение по ал. 1 се подава

копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, визата по чл. 15, ал. 1, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващият го документ; ЕС; 3. задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по Закона за здравното осигуряване; 4. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка,

чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявлението; 6. договор, сключен с научноизследователската организация в Република България. (4) Преди издаване на разрешението по ал. 1 дирекция „Миграция“ или отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи извършват проверка относно вписването на научноизследователската организация в регистъра по чл. 7б, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания. (5) Разрешението по ал. 1 се издава в срок до 30 дни от подаване на заявлението, за което заявителят се уведомява писмено. (6) Разрешение за продължително пребиваване могат да получат и членовете на семейството на научен работник по ал. 1 на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 за срока на разрешението за пребиваване на научния работник, ако отговарят на условията по чл. 24, ал. 2. (7) Чужденец, който е приет като научен работник в друга държава – членка на Европейския съюз, може да извършва част от своите научни изследвания в Република България за срок до 180 дни в рамките на всеки период от 360 дни на основание на договор, сключен с научноизследователска организация в първата държава членка. (8) В случаите по ал. 7 приемащата научноизследователска организация в първата държава членка уведомява компетентните органи на първата държава членка и на Република България за планираното провеждане на част от научното изследване на територията на Република България, в рамките на срока на валидност на разрешението, издадено от първата държава членка. (9) В случаите по ал. 7 компетентните органи на първата държава членка, уведомяват Република България за планирания престой

Планираният престой по ал. 7 може да се осъществи след изтичане на срока за възражение от страна на дирекция „Миграция“ пред първата държава членка, който не може да бъде по-дълъг от 30 дни от получаване на комплектуваното уведомление. (11) За членовете на семейството на чужденец,

Разрешение по ал. 1 може да получи и чужденец, който притежава валидно разрешение за пребиваване, издадено от първата държава членка, и който възнамерява да проведе част от научното си изследване в научноизследователска организация на територията на

чужденецът прилага документите по ал. 3, с изключение на визата по чл. 15, ал. 1. (14) Отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи уведомяват незабавно дирекция „Миграция“ и чужденеца за предоставеното разрешение за продължително пребиваване по ал. 12. Дирекция „Миграция“ уведомява чужденеца и първата държава членка в 30 дневен срок от датата на подаване на заявлението за получаване на разрешение за продължително

както и удостоверение за брак или удостоверение за раждане. (16) Не се допуска едновременното уведомяване по ал. 8 и подаване на заявление за издаване на разрешение по ал. 12. Заявлението по ал. 12 може да се подаде, когато краткосрочната мобилност е започнала, не по-късно от 30 дни преди изтичането на срока ѝ. (17) не по-късно от 30 дни преди изтичането на срока ѝ. (17) Когато научният работник или членовете на неговото семейство не отговарят или са престанали да отговарят на условията за издаване на разрешение за пребиваване по ал. 1, 6, 12 или 15, дирекция „Миграция“ уведомява първата държава членка, разрешила пребиваването, с цел тяхното обратно приемане на нейна територия без забавяне и формалности. Това се отнася и за случаите, когато изтече срокът на валидност на разрешението, издадено от първата държава членка, или то бъде отнето по време на пребиваването в Република

за срок до 9 месеца може да получи и чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване по ал. 1 или 12, който в срок до 7 работни дни след приключване на научноизследователски проект е подал заявление в Агенцията по заетостта за регистрация като търсещо работа лице съгласно Закона за насърчаване на заетостта, за което дирекция „Миграция“ или отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи следи служебно. Заявлението за получаване на разрешение за продължително пребиваване е по образец съгласно правилника за прилагане на закона, и се подава най-малко 30 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване. (19) След издаване на разрешение за продължително пребиваване по ал. 1, 6, 12 и 15 се издават документи съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от

(ЕО) № 1030/2002“. В случаите по ал. 1 в полето „тип разрешение“ се отбелязва „научен работник“. В случаите по ал. 12 разрешенията се издават със срок на валидност до две години, като в полето „тип разрешение“ се отбелязва „научен работник – мобилност“.“

Член 24в се изменя така: „Чл. 24в. (1) Разрешение за продължително пребиваване до една година могат да получат чужденците, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и са приети като студенти в редовна форма на обучение във висше училище в Република България. (2) Заявление за получаване на разрешение по ал. 1 се подава в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи по образец съгласно правилника за прилагане на закона, и към него чужденецът прилага: 1. копие на редовен паспорт или заместващ го документ страниците на снимката, личните данни, визата по чл. 15, ал. 1, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ; 2.

доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България; 6. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявлението. удостоверение за приемането му за обучение в Република България, издадено от Министерството на образованието и науката, и удостоверение, издадено от висшето училище, че чужденецът ще се обучава през съответната година;

Разрешение по ал. 1, без да притежават виза по чл. 15, ал. 1, могат да получат чужденците от български произход, които са приети като студенти в редовна форма на обучение във висше училище в Република България и представят документ за български произход. по ал. 2 чужденецът прилага и удостоверение за раждане или удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина, когато е невъзможно представянето на удостоверение за раждане. Удостоверението за български произход се прилага, когато е невъзможно дирекция „Миграция“ или отдел/сектори/групи „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи да приложат служебна справка от информационна система на Държавната агенция за българите в чужбина относно българския произход на чужденеца. (4) Разрешение за продължително пребиваване за срока на обучението, но за не повече от две години, могат да получат чужденците – студенти, които ще провеждат част от обучението си на територията на Република България, притежават валидно разрешение за пребиваване, издадено от друга държава – членка на Европейския съюз, и са обхванати от програма на Съюза или многостранна програма, предвиждаща обучение в повече от една държава членка, или от споразумение между две или повече висши училища, от които поне едното е българско, и имат право на влизане и престой с цел провеждане на част от обучението си във висше училище от една или няколко втори втори държави членки. (5) Чужденецът студент подава заявление за получаване на разрешение по ал. 4 по електронен път на адреса на дирекция „Миграция“ или на националната точка за контакт по въпросите на мобилността, след като е бил приет в първата държава членка и веднага след като е узнал за планираната мобилност към Република България. Заявлението е по образец съгласно правилника за прилагане на закона, и към него чужденецът прилага следните документи, придружени от превод на български език: 1. документ, удостоверяващ, че чужденецът провежда част от обучението си в Република България в рамките на програма на Съюза или многостранна програма, предвиждаща обучение в повече от една държава членка, или на споразумение между две или повече висши училища, от които поне едното е българско, освен когато в рамките на своя курс на обучение чужденецът студент е задължен да провежда част от занятията във висше училище, намиращо се на територията на друга държава членка; 2. документ, удостоверяващ, че чужденецът е приет като студент във висше училище в Република България, както и планираната продължителност и датите на мобилността; мобилността; 3. валидно разрешение за пребиваване, издадено от друга държава – членка на Европейския съюз, в която чужденецът е приет като студент за целия период на мобилността; 4. доказателство за платена такса за обучение в съответното висше училище, когато такава се изисква; 5. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците

по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България; 9. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване при първоначално подаване на заявлението. (6) Заявлението по ал. 5 се разглежда в срок от 30 дни след неговото получаване. Дирекция „Миграция“ може да поиска от компетентните органи на първата държава членка необходимите сведения относно престоя на чужденеца на нейната Когато не е изпълнено едно от условията по ал. 5 или не е представен един от изискуемите документи, дирекция „Миграция“ може да направи в 30-дневния срок възражение срещу мобилността на студента към територията на Възражението е в писмена форма и се изпраща незабавно до студента и до компетентните органи на първата държава членка. В последния случай студентът не се допуска на територията на Република В срок до 14 дни след влизането си на територията на Република България чужденецът по ал. 5 трябва да се яви в дирекция „Миграция“ и да представи документ за платена държавна такса за издаване на разрешение за продължително пребиваване и копие на редовен паспорт или заместващ го документ. (8) Разрешение по ал. 1 с цел провеждане на част от обучението си във висше училище на територията на Република България може да получи чужденец,

Разрешение за продължително пребиваване до една година могат да получат чужденците, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и са ученици, приети за обучение в средната степен на образование в рамките на програма за ученически обмен. (10) Заявление за получаване на разрешение по ал. 9 се подава в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. Заявлението е по образец съгласно правилника за прилагане на закона, и към него чужденецът прилага: 1. копие на редовен паспорт или заместващ го документ страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ; 2. удостоверение за прием на територията на страната за обучение в средната степен на образование; 3. доказателства за участие в програма за ученически обмен; обмен; 4. документи, издадени от организацията за ученически обмен, гарантиращи покриване на разходите му за издръжка, обучение, здраве и завръщане; 5. документи, удостоверяващи приема на ученика за целия срок на пребиваването му от семейство, отговарящо на определените условия и подбрано в съответствие с правилата на програмата за ученически обмен, в която участва, или в специален комплекс или в специален комплекс за настаняване в рамките на учебното заведение; 6. нотариално заверена декларация за съгласие на родителите или настойниците, или попечителите. (11) Разрешение за продължително пребиваване за срока на стажа, но за не повече от една година могат да получат чужденците, които са стажанти по чл. 38а от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и притежават виза по чл. 15, ал. 1. ал. 1. (12) Заявление за получаване на разрешение по ал. 11 се подава в дирекция „Миграция“ или в отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. Заявлението е по образец съгласно правилника за прилагане на закона, и към него чужденецът прилага: 1. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ; 2. доказателства за осигурено жилище; 3. задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по Закона за здравното осигуряване, освен когато при записване във висше училище чужденецът се ползва от здравно осигуряване; 4. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявление копие от трудов договор, който съдържа данни за продължителността на стажа, място и условия на провеждане на стажа; 7. удостоверение за програма за стаж; 8. удостоверение, че е преминал или ще премине езиково обучение за придобиване на необходимите знания за целите на стажа; 9. документ, удостоверяващ получена степен на висше образование в рамките на двете години, предхождащи датата на подаване на заявлението, или че е записал образователен курс, водещ до придобиване на степен за висше образование. (13) След приключване на обучението си като студент в редовна форма на обучение във висше училище в чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване в Република България, може да получи разрешение за продължително пребиваване за срок до 9 месеца, след подаване на заявление по образец съгласно правилника за прилагане на закона, най-малко 30 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване, към което прилага документите по ал. 2, т. 1 – 3 и документ от висшето училище за приключване на обучението си. Дирекция „Миграция“ или отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи проверява служебно дали чужденецът в срок до 7 работни дни след приключване на обучението си във висшето училище е подал заявление в Агенцията по заетостта за регистрация като търсещо работа лице съгласно Закона за насърчаване на заетостта. Разрешението се издава в срок до 30 дни от подаване на заявлението. (14) В случаите по ал. 1, 3, 4, 8, 9 и 11 срокът на валидност на паспорта или заместващия го документ на чужденеца обхваща най-малко искания срок на пребиваване. (15) Министерството на образованието и науката предоставя по служебен път на дирекция „Миграция“ удостоверение за приемане на чужденец за обучение в Република България. (16) Заявленията, с изключение на тези по ал. 5 и 13 се подават не по-късно от 14 дни преди изтичане на разрешения срок

При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с един месец, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи и информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. Когато допълнителните документи и информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане. (17) Дирекция „Миграция“ и отдел/сектор/група „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи съгласува всяко заявление с Държавна агенция „Национална сигурност“, която в срок до 7 дни от постъпването му изпраща писмено становище по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“. (18) След издаване на разрешение за продължително пребиваване по ал. 1, 3, 4, 8, 9, 11 и 13 се издават документи съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002. В разрешенията по ал. 1, 3, 4 и 8 в полето „тип разрешение“ се отбелязва „студент“, в разрешенията по ал. 9 в полето „тип разрешение“ се отбелязва „ученик“, а в разрешенията по ал. 11 в полето „тип разрешение“ се отбелязва „стажант“. (19) За решенията, взети въз основа на заявленията за пребиваване по реда на този член, чужденците се уведомяват писмено по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

Подлагам на обсъждане параграфи от 5 до 11 включително, които са преномерирани с нова номерация от 4 до 10.

Гласували 65 народни представители: за 62, против няма, въздържали се 3. Горепредложените на гласуване параграфи са приети. Заповядайте,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

дълго време бяха извън парламента, а и сега виждаме системен саботаж на заседанията. Типичното поведение на лидера на БСП – явяване за краткотраен гастрол в пленарната зала с поредна декларация, която демонстрира тежко разминаване между думи и дела. Твърдението, че сте против лобизма търпи крах от това, което чуваме в последните седмици от тази парламентарна трибуна от госпожа Нинова. Тя лобира за един учебник, тя лобира за една ваксина и на този фонд твърди, че категорично се противопоставя на подобно явление. Искам да Ви уверя, че на всички е известно, че делата са по ценни от думите. Затова призовавам българските граждани да се позоват на максимата „По делата им ще ги познаете.“. Искам още повече да подчертая, че подборът на народни представители е изключително важен за бъдещите листи на БСП, защото в този парламент видяхме тежка липса на експертиза. Не може да правиш Проект на решение и да задължаваш Събранието да го обсъжда, още повече да искаш да задължиш правителството да наруши действащото законодателство по отношение на лекарствените продукти в хуманната медицина, към които спадат и препаратите за ваксинопрофилактика на заболяването COVID-19. Съгласно законодателството на Европейския съюз, Регламент № 726/2004 на Европейския парламент и Съвета от 31 март 2004 г., е въведена централизирана процедура на Европейския съюз за разрешаване за употреба на лекарствени продукти и е регламентиран нейният обхват. Централизираната процедура е задължителна за определени продукти. Към тях спадат продуктите с нова активна субстанция, получените по биотехнологичен път, както и такива за превенция и лечение на вирусните заболявания, каквато е и ваксината срещу COVID-19 във всичките ѝ разновидности. Съгласно централизираната процедура разрешение за употреба на лекарствен продукт се издава от Европейската комисия по предложение на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба към Европейската агенция по лекарствата след задълбочена експертна оценка на качеството, ефикасността и безопасността на съответния лекарствен продукт. Разрешението е валидно за всички държави – членки на Европейския съюз. Освен липса на експертиза, липсва информация, защото в момента Европейската агенция по лекарствата извършва научни консултации с представители на руския производител. Искам да припомня, че за момента в България са доставени 300 000 дози ваксини. Поставени до този момент са 188 512 ваксини и ако не може да си обясните разликата в количествата, ще Ви припомня, че ние сме приели Ваксинационен план, който гарантира поставянето на втората доза на ваксината на всеки ваксиниран, за да може наистина да не компрометираме процеса на ваксиннопрофилактика. Искам още повече да подчертая, че отговорността на всеки един народен представител за авторитета на парламента е категорична. В този смисъл няма значение дали сме опозиция или управляващи. Отговорността по време на епидемия на всеки един избран от народа тук е да спазва законите и Конституцията на страната, да бъде в помощ на действията на държавата против епидемията – нещо, което трябва да ни обединява независимо от това дали сме се определили, или народът ни е определил като опозиция и управляващи. Системният саботаж, който БСП прави на всички действия на правителството както по отношение на мерките против разпространението на коронавирус, така и по отношение сега на Ваксинационния план, никакъв случай не е от полза нито на парламентаризма, нито на авторитета на политическите партии. Защото тогава, когато имаме национални предизвикателства, ние трябва да се обединяваме и всички в една посока да гарантираме, че интересът на държавата е този – епидемията да бъде ограничена, за да може да се върнем към нормалния си начин на живот. Призовавам наистина към отговорно поведение. В никакъв случай да не се спекулира с теми, които са чувствителни за обществото, защото това по никакъв начин не ни позволява тук ние да дадем своята гаранция за живота и здравето на българските граждани.